Prelazimo na sljedeću: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 698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 Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, obrazovanje, znanost i kulturu i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? lipnja Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda, zakona usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području prava zaštite topografije poluvodičkih proizvoda s pravnom stečevinom Europske unije uključujući i one odredbe koje će biti primjenjive tek od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda predlaže se u skladu s pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za sedmo poglavlje koje se bavi intelektualnim vlasništvom koje je otvoreno 18. listopada 2006. i sa zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na konferenciji o pristupanju u Bruxellesu 14. veljače ove godine. Ono što je ključno još naglasiti trenutačno mi nemamo previše takvih patenata prije u Hrvatskoj ali zbog konzistentnosti, zaštite cijelog područja intelektualnog vlasništva je naravno potrebno je to uskladiti i zbog već spomenute naše Nacionalne strategije razvoja intelektualnog vlasništva. još bih rekao da se tu radi o mikro čipovima, da je to na neki način jedno područje između patenata, znači Zakona o patentu i Zakona o dizajnu industrijskom i koje je recimo u Americi vrlo dobro regulirano i sad Europa

Gospodine dopredsjedniče, gospodo kolege zastupnici. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je na 35. sjednici 14. lipnja Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. U provedbi postupka stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji Republika Hrvatska obvezna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva jednakoj razini zaštite u Postojeći zakon u visokoj je mjeri usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije, a u predpristupnim pregovorima utvrđeni su oni dijelovi hrvatskog zakona koji se trebaju mijenja kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj stupanj zaštite oznaka topografije poluvodičkih proizvoda kao i države članice Europske unije. Predložene izmjene i dopune u skladu sa pregovaračkim stajalištem Republike Hrvatske za poglavlje broj 7. Pravo i intelektualnog vlasništva i sa zajedničkim stajalištem Europske unije iznesenim na Konferenciji o pristupanju od 14. veljače godine 2007. Prijedlogom izmjene i dopune navedenog zakona postigli usklađenost i u preostalim pitanjima u kojima se postojeća rješenja razlikuju od od pravnih instrumenata na razini Europske unije, a posebice u pitanjima građansko pravno zaštite, izvornosti proizvoda i usluga kao i u novom institutu žalbe na prvostupanjske odluke u upravnom postupku. Odbor je jednoglasno donio zaključak, predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda u hitnom postupku u obliku pripremljenom od strane predlagatelja.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Evo nekoliko riječi o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda. Ime i prezime zakona koje na neki način zbunjuje, s obzirom na naša iskustva i karakter rasprava koje imamo u Hrvatskom saboru. vrlo jednostavno sljedeće, radi se o zakonu koji pripada skupini zakona kojim se štiti intelektualno vlasništvo, kojim se štiti ekonomija temeljena na znanju, gospodarstvo temeljeno na znanju. na znanju. Svakako oni koji stvaraju znanje svjesni su koliko mnogo napora ljudskih i financijskih i svakih drugih ulažu da bi stvorili znanje, znanje koje je izvor određenih proizvoda, određenih konkurentskih prednosti, znanje koje u konačnici sposobnost kontrole globalnog tržišta i upravljanja globalnim sigurnosnim, političkim, gospodarskim i svakim drugim tijekovima. Svjesni prednosti i važnosti tog znanja u svakom slučaju oni najrazvijeniji vode brigu kako bi to znanje pripadalo onima koji su ga stvarali, koji su u njega investirali. Svakako postavlja se i pitanje u kojoj mjeri je i Republika Hrvatska i u kojoj mjeri je hrvatsko gospodarstvo uključeno uključeno u industriju znanja, ili u ovom slučaju konkretno s obzirom da se radi o zaštiti topografije poluvodičkih proizvoda u industriju poluvodiča. Ne treba ovdje suvišno spominjati neka imena, neke nazive kao što je Silicijska dolina u kojoj je pred 40-ak godina startala jedna od najrazvijenijih industrija. Treba reći da je nekada i Republika Hrvatska u tom dijelu industrijskih poluvodiča imala neke kompanije koje su čak imale i svoje mjesto koje je bilo zamjetno i prepoznatljivo na široj sceni. Ali o tome ću nešto kasnije govoriti. Svakako važno je istaknuti i ono što je osnovna namjera Prijedloga ovog zakona da Republika Hrvatska u području zaštite topografije poluvodičkih proizvoda primjenjuje naprijed navedeni zakon koji je u vrlo visokoj mjeri usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije kao i s obzirom na činjenicu da su predpristupnim predpristupnim pregovorima utvrđeni dijelovi ovog zakona koji trebaju biti u izmjeni kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji pružala isti stupanj zaštite oznaka topografije poluvodičkih proizvoda, kao i države članice Europske unije. Šta je to ustvari topografija? Vrlo jednostavno, poluvodički proizvod, a nije ništa drugo nego trodimenzionalna slika poluvodičkih čipova koja na neki način predstavlja dio znanja koji stvaraju danas ja bih rekao vodeću kompaniju u industriji poluvodiča. Jedno od tih imena prisutno je i u ovom Saboru. Gotovo na svakom vašem laptopu piše "Intel inside". radi se o čipovima koji su sastavni dio našeg života. I ta pitanja zaštite znanja, slika koje stvaraju određene institucije, predmet je ovog dijela zakonodavstva. Pravo na zaštitu. Pravo na zaštitu topografije imaju fizičke osobe koje su njezini stvaratelji. Kad je više osoba zajednički stvorilo topografiju pravo na zaštitu imaju svi stvaratelji zajedno. Ali u svakom slučaju s obzirom na kompleksnost tih proizvoda reći ću samo jednu činjenicu, da danas ti čipovima o kojima danas razgovaramo i čije zakonodavstvo usvajamo u Hrvatskom saboru imaju gotovo na toj maloj silicijskoj pločici preko ili gotovo milijardu tranzistora. Neki od nas koji su malo stariji sjećaju se onih prvih tranzistora koje smo imali i onda smo ponosno govorili 2 tranzistora ili 3 ili 10 tranzistora. Današnja tehnologija da se kroz te topologije izgenerira na jednom takvoj maloj površini milijardu tranzistora koji onda ostvaraju uz odgovarajuću softwarersku, tj, programsku potporu određene funkcije. U svakom slučaju zbog kompleksnosti ta prava zaštite puno više pripadaju institucijama, a puno manje pojedincima. Ali nije suvišno naglasiti, i o tome se danas u Hrvatskoj razgovara oko nekih proizvoda iz farmacijske industrije kada je topografija ili određeni proizvod stvoren na temelju znanja u radnom odnosu pravo na zaštitu ima poslodavac stvaratelja topografije ili proizvoda karakteriziranog ili utemeljenog na novo stvorenom znanju. Konkretno ovdje kada je kod topografije stvorena na temelju ugovora, …/Govornik se ne razumije./… od ugovora na radu pravo na zaštitu ima stranka tog ugovora koja je topografiju naručila ako takvim ugovorom nije drukčije određeno. Zajedničke odredbe o postupku pred zavodom. Postupak za registraciju topografije provodi Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Protiv odluka Zavoda formalnost nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Bilo bi jako dobro kad bi bilo takvih sporova, ali na žalost to nije stvarnost. Registar topografije. U registar topografije za svaku topografiju upisuju se sljedeći podaci registarski broj topografije, datum podnošenja prijave, naziv topografije, podaci o podnositelju prijave, prezime i ime, podaci o instituciji, podaci o stvaratelju. Iz tih već prvih preliminarnih podataka može se vrlo brzo ustanoviti da li određena institucija ili određeni pojedinac kvalificiran da uopće može takvu registraciju provoditi. Države članice će štititi topografije poluvodičkih proizvoda tako što će usvojiti zakonske odredbe kojima će isključiva prava dodijeliti u skladu s odredbama, tj. smjernicama među kojima piše topografija poluvodičkog proizvoda će biti zasićena samo ako zadovoljava uvjete da je rezultat stvaratelja ovog vlastitog intelektualnog napora i da nije uobičajena u industriji poluvodiča. Znači registriraju se isključivo nova znanja, nove arhitekture, novi proizvodi. Pravo na zaštitu, o tome smo već govorili, fizičke osobe, kompanije itd. Zavod provodi upravni postupak za registraciju topografije kao i sve druge zadaće. I evo s obzirom da razgovaramo o ovoj skupini zakona koji mi se čini zaslužuje jednu širu pažnju jer je njihov kontekst zaista širi. Radi se o gospodarstvu znanja. Rekao sam onaj tko stvara znanje, štiti ga, čuva ga odgovarajućim zakonodavstvom. Mi ga ovdje usvajamo jer zna kako se teško stvaraju nova znanja, kako se stvaraju nove tehnologije jer se na novostvorenim vrijednostima stvara strateška komparativna prednost koja omogućuje komercijalizaciju, omogućuje zarade, omogućuje ekstra dobiti. Evo jedna od tih kompanija je upravo i taj "Intel" čije se ime i prezime nalazi na svakom od vaših laptopova. Sjećam se početkom 70-tih godina kad je stvoren prvi "Intelov" čip. Bio je to tzv. 40 04 koji je imao 20-tak do 30-tak tisuća tranzistora. Sjećam se isto tako 90-tih godina kad su mnogi predviđali da ta industrija, da te sposobnosti, te topografije, tih poluvodičkih proizvoda dolaze do zasićenja i da nema mogućnosti za dalji rast. Na sreću dogodilo se da u 10-tak ili 15 godina sa milijon tranzistora koliko su bile sposobnost takvih poluvodičkih dizajna …/Govornik se danas 2000. godine dolazimo do razine milijardu tranzistora, a to sve pokazuje kolika je eksplozija znanja, sposobnosti, koja pokazuje i opseg te industrije, njene dobiti, zarade itd. i to nije suvišno naglasiti. Kad govorimo o ovom Zakonu onda uvijek neizostavno je spomenuti jezik, da li topografija ili topologija. To su te različite rasprave, evo i kod nas na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u čije područje izvorno, ne pravno, nego ono stručno pripada i ovaj Zakon. Mislim da bi bilo dobro u budućnosti se konzultirati o tim pitanjima. U svakom slučaju dizajniranje te topografije dio je gospodarstva temeljenog na znanju, a proizvodnja samih čipova može se raditi na više mjesta u svijetu. I na kraju, vrlo jednostavno s obzirom da se radi o važnim zakonima koji trebaju pokazati spremnost Hrvatskog sabora, hrvatskog zakonodavstva za procese pristupanja Europskoj Europskoj uniji klub HDZ-a podupire prijedlog ovog Zakona kao jedan od itekako važnih. Hvala lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Hvala gospodine potpredsjedniče, uvaženi gospodine državni tajniče, uvaženi gospodine ravnatelju, kolegice i kolege. Pa naravno i ovaj Zakon kao i ovaj set zakona koji reguliraju oblasti intelektualnog vlasništva apsolutno treba poduprijeti. zaštićena topografija poluvodičkih proizvoda omogućuje ili omogućava nositelju prava u ograničenom vremenskom razdoblju isključivo pravo kontrole nad prometrom zaštićene topografije, odnosno proizvoda koji su na njenoj osnovi nastali. Nositelj prava tijekom određenog vremenskog perioda jedini je ovlašten odobriti ili zabraniti umnažanje topografije, njenu prodaju ili stavljanje u promet. Da bi se topografija poluvodičkih proizvoda mogla zaštiti moraju biti zadovoljeni idući uvjeti ili preduvjeti. Prvi od njih je da ona mora biti izvorna, odnosno treba biti rezultat intelektualnog djelovanja njezinog stvaratelja. I drugo sam raspored ne smije biti u uobičajenoj industriji uz napomenu da se zaštita odnosi isključivo na određenu topografiju, a ne na tehniku proizvodnje i sam postupak proizvodnje što se eventualno može zaštiti patentom, poslovnom tajnom ili na neki drugi način. Nedvojbena je činjenica se Prijedlogom zakona usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području prava zaštite topografije poluvodičkih proizvoda s pravnom stečevinom uključujući i one odredbe koje će biti primjenjive tek od trenutka pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Što se tiče konkretnih zakonskih rješenja istaknuti treba ili mislim da bi trebalo istaknuti četiri osnovna elementa koja se samim Prijedlogom zakona i na i na novi način reguliraju. Prvi taj element je sljedeći. Naime, u skladu s pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske prihvaćeno je rješenje po kojem u slučaju kada je topografija stvorena u radnom odnosu ili na temelju ugovora različitog od ugovora o radu, pravo na zaštitu topografije ima poslodavac stvaratelj topografije, odnosno naručitelj koji je fizička osoba, koji je državljanin Republike Hrvatske ili na području Republike Hrvatske ima prebivalište ili boravište, odnosno pravna osoba koja ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske ako su na području Republike Hrvatske prva gospodarski iskorištavala ili iskorištava topografiju, koja nije do tada bila predmetom gospodarskog iskorištavanja drugdje u svijetu iako se u Europskoj uniji bile isključivo ovlaštene na gospodarsko iskorištavanje topografije od strane osobe koja je imala pravo njome raspolagati. Drugi element je isto tako bitno istaknuti. Naime, uvodi se pravo na žalbu protiv odluka zavoda donesenih u prvom stupnju čime se naravno pridonosi pravnoj sigurnosti ne samo u smislu donošenja odluka već i u kontroli odluka donesenih u prvom stupnju. Treće. Reguliraju se isključiva prava koja proizlaze iz zaštićene topografije a regulirana su člankom 5. predloženog zakona. I četvrto. Prihvaća se rješenje kojim se regulira da odredbe Zakona o patentu a koja se odnose na zastupanje nositelja zajedničkog prava, postupak proglašenja ništavim, podnošenje tužbe zbog povrede prava, zahtjev za naknadu štete, postupak povodom povrede prava. Dakle, primjenjuju se na odgovarajući način i na topografije poluvodičkih proizvoda koji su predmet uređenja ovog zakona. Zbog svega ovoga i naravno zbog svega ovoga što smo imali prilike čuti u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice i u ovom stručnom smislu od uvaženog zastupnika gospodina Ćosića, apsolutno ovaj zakon treba u Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.